5. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel

Dermed er dagens kart fer- digbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.